Колеги, моля да заемете местата си. Има заявено изказване от господин Зарков. Заповядайте, господин Зарков.

Ще Ви отпусна време, господин Зарков. Правилно направихте забележка, че има 15 параграфа, които са докладвани. Ще Ви дам малко повече време, за да се изкажете. КРУМ ЗАРКОВ (БСП за България): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Преди почивката се заформи спор относно недоразумение трябва ли определени хора да плащат винетки или не. Премиерът реагира остро в Министерския съвет. Каза се тук от трибуната и стана ясно, че има и решение по този въпрос на същия този Министерски съвет. Една от причините да се стига до такива ситуации е начинът, по който се правят правилата в тази държава – решенията на Министерския съвет, а това, което ни касае нас – законите. И ето Ви пример. Днес разглеждаме Закона за независимия финансов одит, приет напълно единодушно на първо четене, изготвен от Министерския съвет с оценка на въздействието и съгласувателна процедура, приет единодушно на първо четене, защото промените за тези одити са наложителни, и какво се случва? Докладът стига до § 50 и някой и там се появяват 15 други предложения по различни закони, вкарани от госпожа Менда Стоянова и група народни представители между първо и второ четене и което тук докладващата госпожа Ангелова, мисля, с много равен тон, в полупразна зала, без никой да разбере направи промени Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; въведе нови данъци; направи промени в Закона за корпоративното подоходно облагане; облага вече бизнеси, които преди това не бяха облагани, като Airbnb и Booking, и други, за които се води дебат навсякъде, освен в Народното събрание; направи нов начин за търговия с квотите и с емисиите на парниковите газове, направи какво ли не! Никой нищо не разбра, не гъква или се прави, че не разбира! Е, ние много добре разбираме! И ще Ви дам само още един пример. Конкретно по § 55 – Закона за мерките срещу изпирането на пари. Искане, направено от прокурор от Специализираната прокуратура, се разглежда от Специализирания наказателен съд, ни казват госпожа Менда Стоянова и група народни представители в Закона за финансовия одит. Къде е компетентността на спецсъда и спецпрокурорите, къде е финансовият одит, Вие ми обяснете!? Кажете в една такава процедура, когато тези закони се приемат практически на едно четене, когато имаме 5 или 6 минути, за да вземем отношение по всеки от тях, как и на кого да кажа следните неща? Знаят ли вносителите, въобще имат ли представа за противоречивата съдебна практика, която с години наред се е развивала по този въпрос, с години наред и довела до няколко тълкувателни решения? За тези, които не знаят, тълкувателно решение е онзи случай, когато върховните ни съдии преценяват, че има разнопосочна съдебна практика и се събират на общо събрание, в случая на Наказателната колегия, за да решат как точно трябва да се прилага законът. Ама няма за Вас, групата народни представители, противоречиви практики, няма съдии, които са преценили, че достатъчно сложен е въпросът, че трябва всички да се съберат, за да го решат! Не,

И знаете ли защо съдиите са разсъждавали толкова по този въпрос? Нямате никаква представа! Вносителите нямат никаква представа! Ние не можем да го обсъдим! Съдиите, които са заседавали, адвокатите, които се явяват по тези правила, самите спецпрокурори, които са засегнати, не са имали никаква възможност да дадат становище по този въпрос. съд приема това тълкувателно решение и обяснява, че обезпечителните мерки по чл. 72 са мерки за процесуална принуда. За да бъдат наложени, винаги трябва да има повдигнато обвинение. Това не е случаят с мерките по Закона срещу изпирането на пари, които сега засягате. Там може да няма повдигнато обвинение и затова са приели, че съдът, който трябва да ги гледа, е гражданският съд, а редът, по който трябва да се гледат, е Гражданско-процесуалният кодекс. Вие тук казвате, че с това ще се занимава Специализираният наказателен съд. Защо? Съдиите са продължавали работа по този въпрос и адвокатите са си продължавали тези пледоарии още три години. И се стига до още едно тълкувателно решение – в 2015 г. общо събрание на Наказателната колегия на ВКС тълкува именно параграфа и разпоредбата, която Вие днес приемате. И това тълкувателно решение, уважаема госпожо Стоянова, виждам, че сте тук, е точно обратното на това, което Вие предлагате! Сега, аз разбирам човек да има самочувствие,

че и без това никакво друго обсъждане не е възможно в процедурата, която е избрана, така че моля за Вашето търпение. Ангажирам се да не прекалявам с него. Точно обратното на това, което нашата юридическа общност, изразено накрая в тълкувателно решение на Върховния съд, е решила! Вие днес казвате обратното! Имате право, но обяснете защо, обяснете откъде идва. И още нещо. Казах за Върховния съд. Ваша воля е как да го спазвате. Законодателят може да обърне едно тълкувателно решение. И ние сме предлагали обръщането на такива решения, но аргументирано и след доста тежки дебати. Успявали сме да Ви убедим понякога дори в тях! Ами Конституционният съд? Имате ли представа за Конституционното решение 10/2011 г., когато от Конституционния съд се искаше да каже дали спецсъдът е конституционно съобразен и Конституционният съд каза, че този съд може да бъде конституционно съобразен, уточнявайки, че той е специализиран, но не специален, защото като специален би бил забранен от българската Конституция! И едно от нещата, заради които съдът казва решава така, е, че към този съд са приложими общите процесуални правила, важащи и за останалите наказателни съдилища. Мисля си, че ако се приеме това предложение по исканията по Закона за мерките срещу изпирането на пари за спецпрокурори и компетентен да е спецсъдът, това, освен причините на върховните съдии, ще придаде и определен елемент на извънредност на този спецсъд. С необмисленото си предложение, за да угодите на нещо или на някого, за да се произнесете или каквито и да са Ви мотивите, или да помогнете на някой конкретен казус, каквито обикновено са случаите, когато се явяват такива неща в закони, където не им е мястото, Вие подлагате под съмнение не само решенията на върховните съдии, които са заседавали и обсъждали в дълбочина тези въпроси. Вие подлагате под съмнение конституционносъобразността на целия спецсъд, с който толкова се гордеете, и най-накрая оставяте във всички съмнението, че право в тази държава просто няма, защото във всеки един момент някой – без да разбира или разбирайки много добре, идва тук и с една черта задрасква принципи, които ние сме постигали с години! Така е за промените в наказателните кодекси, които внасяте; така е за различните решения, които приемате и днес с глашатаи оповестявате, така е и по този закон! Абсолютна срамота!

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Зарков, Вие завършихте изказването си, като казахте, че право в тази държава няма. Аз бих казал, че няма държава. Каква е България според Конституцията република с парламентарно управление, нали така? Вие вярвате ли, че в парламента ние тук вземаме някакви решения? Аз затова Ви правя реплика – не бива да обвинявате колегите от дясната страна на залата. От тяхната воля нищо не зависи. Те са тук просто за да изпълняват волята на един човек, който не е в тази зала и не обича да идва в тази зала, така че не упреквайте колегите. Те са тук, имат мисия – да изпълняват волята на един човек, така че проблемът е в този човек и докато той е начело на държавата,

Втора реплика – заповядайте, господин Митев. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Зарков, аз не мога да се съглася с Вас, че законодателят няма възможност

няма да бъдем парламентарна република, ще бъдем нещо различно и тогава вече няма да има нужда всъщност парламентът да заседава и да приема промени в процесуалните закони, а направо можем тълкувателните решения да ги преписваме или директно да им придадем една нормативна сила, само че не е така. Ние сме република с парламентарно управление. Парламентът е този, който решава дали ще възприеме съответното тълкуване и като законодателна инициатива, и като законодателно положение, ще го закрепи в закон, ще го възприеме или обратното – няма да се съгласи с подобно тълкуване на закона. Това е воля на парламентарното мнозинство. Аз в това не виждам никаква драма. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Митев. Трета реплика?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми репликиращи! Започвам отзад напред. Уважаеми господин Митев, България е правова държава, което значи, че правилата важат за всички, включително за тези, които ги създават. Народното събрание има право да прави изменения в законите. Има право да направи така, че да преобърне тълкувателна практика с изменение в закон, но трябва да прави този закон по правилата. Един закон се приема на две четения, има срокове за неговото обсъждане. Тези четиринадесет закона, които сменяме сега с Преходни и заключителни разпоредби, по съществото си се приемат на едно четене и без никакво обсъждане. Освен това предложенията между първо и второ четене на народните представители трябва да са в предметния обхват на законопроекта, приет на първо четене. Вярно ли е, или не е вярно? Къде е предметният обхват на финансовия независим одит и компетентността на спецсъда? Къде е предметният обхват на финансовия независим одит и новите такси? Къде е общото? Затова, господин Проданов, не става дума дали сме държава или не. Не става дума и дали само Бойко Борисов е отговорен. Ние трябва да знаем, че всеки тук е отговорен. Те са отговорни лично и заедно за това, което правят. Ние сме отговорни дали сме го видели и сме реагирали. Всеки трябва да носи своята отговорност! За съжаление обаче в България, колкото повече правим закони, толкова хората усещат, че живеят в беззаконие, защото ние, нашето отношение тук към Закона е отношението, което утре ще е това на обикновените хора на улицата, а нашето отношение към Закона е такова, каквото виждаме сега – едно към гьотере!

Благодаря, госпожо Председател. Не правя изказване, а правя процедура, тъй като мисля, че господин Зарков много аргументирано направи изказване по направеното предложение. Процедурата ми е по начина на водене и тя е към Вас.

било то един, два, три закона, да бъдат променяни в преходни и заключителни разпоредби, но не бяхме стигали до това 14 закона да бъдат променени. Парламентаризмът, уважаема госпожо Председател, си отиде отдавна Хайде да се опитаме – не знам за кой път призовавам и госпожа Дариткова, когато стана председател, да се опитаме лека-полека да върнем парламентаризма и да опитаме да си завоюваме авторитета. Гледам, че по последното проучване вече сме под 20%. Процедурата ми е по начина на водене, господин Лазаров – не да стоите и да подвиквате, не да казвате „времето“, а да мислите с главите си, които всички ние имаме на раменете си, и да не натискаме бутоните по закони, които не сме чели, а първо да прочетем законите, да ги обсъдим с обществото, което трябва да ги изпълнява, да изпълним Правилника на Народното събрание, който е Закон за тази държава, и след това тук да ги гласуваме. Това е процедурата, господин Лазаров. Понеже Вие не може да го разберете, процедурата ми е към госпожа Караянчева – да не подлага на гласуване този параграф, да Ви окаже по някакъв начин въздействие като председател на тази институция, да се осъзнаете къде се намирате и какво гласувате, да спрете да нарушавате Конституцията, законите и Правилника на Народното събрание, който е Закон в тази държава. Това е апелът ми към всички и към Вас, госпожо Председател, да не правите вече такива прецеденти с 14 закона. Просто се чудя защо не са вкарани и всички закони, които са включени в

Колегата можеше да се изкаже така, както господин Зарков се изказа, но злоупотребата с права очевидно много се харесва на тази част от група. Колегата не обясни в процедурата към Вас, в забележка към Вас на какво основание председателят и по кой текст от Правилника, по кой текст от Конституцията, понеже тук са… Не влизайте в разговори с залата, господин Лазаров. Продължете процедурата.

Това беше препоръката на председателя. Ама, госпожо Председател – не подлагайте на гласуване! Госпожо Председател, ние не сме на конгрес на партията, която представляват колегите! Там те могат да си променят правилата, председателят им може да прави каквото си иска, ако искат, си правят избор с машинно гласуване, ако искат с подправени бюлетини – там може! Тук е Народното събрание и председателят няма такива правомощия. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Шопов, заповядайте. ШОПОВ: Уважаеми колеги от БСП, много често съм недоволствал от този способ за законотворчество, който много пъти е бил прилаган особено в това Народно събрание. Не е нещо ново, във всички народни събрания е правено от управляващите, но в това Народно събрание придоби уродливи размери. Спомняте си, когато бяха въведени в страната симеоновците,

въпреки че сте опозиция и би трябвало да бъдете корективът точно за тези неща. Сега нека право да мерим – криво или право да съдим, колеги! Какво е положението според нашия правилник? Абсолютно прав сте, няма никакво съмнение, че във въпросната Комисия всичко винаги е било на границата на противоречието с Конституцията. Там има финансисти, икономисти, които без какъвто и да е юридически контрол творят юридически чудеса, особено със способа – в едни закони, по отношение на други, преходни и заключителни разпоредби, а каква манджа е в държавните бюджети на страната, не искам да Ви обяснявам. Опитвал съм се да бъда коректив в това отношение – това беше една от причините да не съм в тази комисия, защото е ясно, че дразни. Там съвсем стана село без кучета. Сега се намираме в една такава ситуация, че колкото и да сте прави, според този правилник, който имаме, нищо не може да се направи. Да, това са тежки и груби нарушения, по които Вие може да изказвате политически становища, виждания, да се изливате пред електората, да да правите разумни доводи, но няма санкция в тези хипотези и тези диспозити. Юристите добре ще ме разберат. Онова, което трябва да се прави обаче, е – има други институции в страната, които трябва да влязат в ролята си.

последния път, когато управляваше Орешарски, а да не говорим по времето на Тройната коалиция. Това е едната възможност. Другата възможност е, че има Конституционен съд. Пишете по често мотиви, правете предложения, имате 48 души депутати, за да може да вкарвате тези решения в Конституционния съд. Не виждам никаква пречка да го правите. Днес ползата от това, което направихте, е да започне да става дебат. Поставил съм въпроса по много проблеми в това Народно събрание, които останаха нерешени, ако щете с пълното ми разбиране между онова, което е кворум в юридически смисъл… да Ви обърна внимание, че в момента не говорите по същество за Закона, а говорите като по начина на водене, а Вие заявихте изказване. ПАВЕЛ разумно да поставя нещата така, че проблемът да бъде решен и да се излезе от тази ситуация. Това са пътищата. Много пъти съм приканвал опозицията да влезе в истинската си роля. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Реплика? Заповядайте, господин Зарков, с удоволствие ще Ви изслушаме. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, по отношение на ветото този парламент е рекордьор по ветата. За съжаление, тези дебати не стават по качествени, отколкото следващите и това не е въпрос към президента и неговото вето, а към нашата зала. По въпроса за Конституционния съд – възползваме се много често. За съжаление, трябва да Ви информирам, че само преди няколко седмици Конституционният съд по подобен казус се произнесе с шест на шест, тоест не успя да отхвърли начина, по който бяха направени промени в редица закони през Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Шест на шест – има достатъчно интересни мнения, които могат да се прочетат по въпроса. Председателката Ви посъветва и помоли, а аз съветвам не толкова Вас, колкото вносителите на предложенията. По същество: добре, избрахте тази процедура, добре, давате го на юруш, както го правите, но кажете поне няколко думи, уважаеми вносители, защо спецсъдът ще е компетентен по тези дела, защо се налагат промени в местните данъци и такси, защо пипате ДДС? Обяснете като вносители: какво точно правите, защо го правите, откъде идват тези предложения и къде отиват? Хайде, по същество! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Зарков. Втора реплика?

всъщност правилно казахте, че Правилникът и Конституцията на страната допускат процедура, при която народните представители правят предложения за промени във внесените законопроекти между първо и второ четене. Това е коректно, но ние говорим за това, че трябваше да обърнете внимание на колегите за злоупотребата с тази процедура. Очевидно е, че тази процедура е измислена, за да се правят правят технически поправки там, където е необходимо, и то във внесените законопроекти, а не да се изменя изначало техният смисъл или да се правят промени в n броя други закони, които нямат никакво касателство по тази тема. Това е от една страна. От друга страна, беше редно да отбележите – в това число се обръщам и към Председателя на Народното събрание, че всички промени трябва да бъдат съпътствани с оценка на въздействие, която, разбира се, не може да не включва анализа на заинтересованите страни. Къде са тези части от тази процедура? Защо колегите ги спестяват? Защото искаме да спестим време на законодателния процес или защото искаме да скрием нещо?!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Моят отрицателен вот е във връзка с голяма част от казаното в тази дискусия и от приемането на много промени в законите, в преходните и заключителни разпоредби, които въобще не могат да се вместят в същността на Закона. Моето предложение е точно такива спорни моменти да бъдат предоставени на Консултативния съвет към председателя на Народното събрание, който да се произнесе по тези въпроси и да подобрим работата в нашата законодателна дейност. Благодаря Ви за вниманието. господин Недялков. (Шум и реплики.) Има го този съвет, просто председателите на комисиите нека да отправят питанията към него. Съветът съществува. Комисиите имат съответния бюджет, с който могат

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предоставям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно проект на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание На свое редовно заседание, проведено на 13 февруари 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди проект на Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по реда на чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. На заседанието присъстваха: госпожа Жени Начева – заместник-министър на здравеопазването, представители на съсловните и пациентските организации в сферата на здравеопазването. Председателят на Комисията доктор Дариткова информира народните представители, че на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване Народното събрание избира управител на Националната здравноосигурителна каса. В съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура. Процедурата се провежда въз основа на приети от Народното събрание процедурни правила, изготвени от компетентната за всеки избор постоянна комисия, съгласно чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В хода на дискусията, народният представител доктор Валентина Найденова направи предложение за промяна в Раздел I и Раздел VI от проекта на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Тя предложи в Раздел I, т. да се измени така: „е) декларация по образец, съгласно Приложение № 2 към решението, че кандидатът е запознат за изискванията по назначаване и заемане на публична длъжност, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 1-11 от Закона за здравното осигуряване и на чл. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ В Раздел VI, в т. 1 думите „се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание“ да се заменят с се предава по Българското национално радио“. След проведено обсъждане и гласуване, членовете на Комисията по здравеопазването отхвърлиха направените предложения. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за“ – 16, без „против“, „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект на Решение: Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ: Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание: събрание: I. Предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса 1. Предложения за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да се правят от парламентарните групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазването в 5-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2. Предложенията за кандидат за управител на Националната които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи: а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец съгласно Приложение № 1 към решението; б) подробна автобиография; в) заверено от кандидата копие от диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; г) документи, удостоверяващи придобити допълнителни специализации и квалификации; д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело; е) декларация по образец съгласно Приложение № 2 към решението за наличие и отсъствие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, 1, т. 1 – 5 от Закона за здравното осигуряване; ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на по образец съгласно Приложение № 3 към Решението. II. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията по Раздел I, т. 1 и документите по Раздел I, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването. 2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации в срок не по-късно от три дни преди изслушването могат да представят на Комисията по здравеопазването становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по здравеопазването въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени, в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите. 5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по здравеопазването или по електронен път на адрес: health_committee@parliament.bg. 7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка

се прави от председателя на Комисията по здравеопазването. 2. Резултатите от проверката по т. 1 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване 1. Комисията по здравеопазването в срок до три дни от изтичане на срока по Раздел I, т. 1 изпраща списък на кандидатите за управител на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно изискването на чл. 21, ал. от Закона за здравното осигуряване и за отсъствие на правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. Обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване се установяват служебно от администрацията на Народното събрание. 2. Комисията по здравеопазването на свое заседание проверява представените документи. 3. Комисията по здравеопазването може да изисква допълнителна информация както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган. 4. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел I, т. 2. 5. След извършване на проверката, Комисията по здравеопазването изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и незабавно се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. V. Изслушване на кандидатите 1. Комисията по здравеопазването изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по Раздел IV, т. 5. 2. Изслушването е публично и се провежда в открито заседание на Комисията по здравеопазването. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса в изложение до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за развитие на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути. 5. Председателят на Комисията по здравеопазването

7. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 и т. 6 в изложение до 10 минути. 8. От заседанието за изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 9. Комисията по здравеопазването изготвя и внася в Народното събрание Доклад за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността „управител на Националната здравноосигурителна каса“ със съдържание, определено в чл. 93, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 10. Когато са изслушани няколко кандидати за длъжността „управител на Националната здравноосигурителна каса“, към Доклада по т. 9 се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към Доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за длъжността „управител на Националната здравноосигурителна каса“. 11. Докладът на Комисията по здравеопазването за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността „управител на Националната здравноосигурителна каса“ се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. VI. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание 1. Заседанието, в което се провежда избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.

и на кандидатите по реда на т. 3 Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите. След приключване на разискванията кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси в изложение до 10 минути. 6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността „управител на гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 9. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. 10. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 11. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. VII. Задължение Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 – 11 от Закона за здравното осигуряване по образец съгласно Приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 управителят на Националната здравноосигурителна каса подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно Приложение № 5 към Решението.“

Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! За пореден път гласуваме Правила за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, което би изисквало една отговорна и внимателна подготовка, както на формулиране на днешното решение на Народното събрание, така и на придружаващите формуляри в съответните пет приложения към него. Считам, че този, който е подготвил документацията, е постъпил съвсем формално. В така предложения ни Проект за решение единствено има смяна само в текста, че обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване се установяват служебно от администрацията на Народното събрание и нищо повече. Предложенията ми, за които чухте, целят да подобрят документа, като той бъде съобразен както със сега действащата нормативна уредба, така и изчистени някои несъответствия, за които споменах на заседание на Комисията по здравеопазването.

Подлагам на гласуване Проекта на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както Моля, режим на гласуване

Милен Василев Михов и група народни представители на 18 септември 2019 г., приет на първо гласуване на 11 декември 2019 г. „Закон за допълнение на Закона за собствеността“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

„както и за религиозните вероизповедания“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„включително за придобиване на земеделски земи, които са собственост или върху които е възстановено правото на собственост по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на държавни или общински училища, или на други държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование“.“

и явно, че не е толкова интересна на всички колеги, но все пак държа да кажа, че в Правната комисия се получи интересен дебат и не можахме да стигнем до консенсус. Това го казвам с ясно съзнание, защото така предложения Законопроект, макар и редактиран, все още няма достатъчен обхват да защити всички възможни конкретни казуси, които биха могли да възникнат, задачата на Закона е да урегулира обществените отношения. Какво имам предвид? Аз тук даже подкрепям и приветствам усилията и предложението на господин Хамид и на господин Цонев, които се опитват да разширят обхвата, но смятам, че това също не е достатъчно, защото освен училищна земя, освен земя на религиозни вероизповедания, има също така и читалищна земя, има и други форми, които вече впоследствие са отпаднали и сега на практика фигурират само техни управителни тела, които управляват тази земя. Всичко това се пропуска и се набляга само и единствено на училищната земя и на земята, която се притежава от вероизповеданията. Бих искал да обърна внимание и върху нещо друго, а именно, че начинът, по който се придобива тази земя, е посредством охранителното производство – това е отделна глава в Гражданския процесуален кодекс, където държавата е делегирала права и възложила на нотариуса да упражнява тази дейност. Или когато липсва правен спор, се издава един констативен нотариален акт, който документира кои са реалните собственици и кои упражняват правото на собственост, тоест владение, ползване и разпореждане. По този начин ние на практика заявяваме, че нямаме доверие на нотариусите, при положение че самото Народно събрание, самият Закон, държавата им е възложила да управляват и да делегират държавни дейности. Ето защо считам, че предвид непълния обхват на предложения ЗИД ние имаме основание да се въздържим и няма да го подкрепим. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Байчев, аз под формата на реплика ще изразя съгласието с казаното от Вас и да уточня, че добавихме вероизповеданията, защото аргументите, които се използват в мотивите на вносителя за училищните настоятелства, важат едно към едно и по отношение на вероизповеданията, и по отношение на читалищата, както Вие споменахте. Така че

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Байчев, аз няма да се съглася с Вас, че Законопроектът е непълен. Напротив, той е пълен съобразно това, което вносителите сме изразили в мотивите още преди първото четене, а именно става въпрос за земеделски земи, които са или са били собственост на училища или на образователни институции в страната. Ние никога не сме говорили, нито сме имали такава идея, да разпростираме този законопроект и съответно давността по отношение на придобиването на право на собственост върху подобни земи по отношение на вероизповеданията или на читалищната дейност. Не казвам, че не може. Всяка група може да предложи законопроект в тази сфера и да обхване съответно и тези обекти, но нашият законопроект е насочен по отношение на на училищата. Смятам, че е пълен, тъй като са добавени и останалите държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищно образование и по този начин обектите в тази сфера изцяло попадат под

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Хамид, радвам се, че сме на едно мнение. Ние всъщност и в Комисията го заявихме, вече можем да го заявим и от трибуната, че на практика предложената мярка е палеативна и няма да доведе до нищо. Това е мярка, с която се отлага до 2021 г., за съжаление, ще го кажа така. Сега се обръщам и към Вас, господин Митев. Първо, в никакъв случай, ако нещо съм бил неправилно разбран, не Ви оспорвам правото на законодателна инициатива. Така сте решили, така сте го предложили, така сте го и внесли, но има един основен принцип в правото, че трябва да се върви от частния към общия случай. А тук, в момента, ние изваждаме от общия случай и вървим да уреждаме определен или определени частни случаи. Затова не съм съгласен с Вас. От друга страна, както казахме, охранителното производство е именно за това, за да пази и да предпазва от такива действия. Още повече че, когато някой има намерение да се позове на давност, той трябва фактически да държи вещта или земята, в случая, и това трябва да го прави с намерението да бъде собственик, тоест отново се стига до управителните органи на тези – в случая

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението, което ние от ВМРО направихме и което от ГЕРБ подкрепиха, е продиктувано от големия брой нерешени казуси, които водят до прехвърлянето на земеделски земи – собственост на училища и на други собственици. Направените от нас предложения спират възможността за злоупотреби със собствеността до 2022 г., докато се разреши проблемът изцяло. Мога да Ви дам пример и от моя избирателен район – град Плиска, където училищното настоятелство иска да придобие земите на Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ по давност и да се разпорежда със собствеността, и в град Шумен, където Общинският съвет продава училищни земи на частна компания. Тези случаи ни накараха да направим проверка в страната и се оказа, че примерите, които дадох, съвсем не са единични и изолирани случаи. Ето защо ние искаме уеднаквяване на възможността за придобиване по давност на земеделските земи, които са собственост на общински и държавни училища, с тази за държавни и общински имоти, за която е наложен мораториум за придобиване по давност до 2022 г. Според нас Законопроектът ще спре възможността за заграбването на училищните земи, които към момента не изпълняват основната си роля да подпомагат дейността на училищата и образованието, а служат за задоволяване на нуждите на частни лица. А относно предложението на ДПС – да вкарат и религиозните вероизповедания в този законопроект, много ми прилича на връщането на вакъфските имоти. Но не, господа от ДПС, Вие няма да сложите ръка върху тези земи! Благодаря Благодаря, уважаеми господин Станчев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Хамид Хамид и Йордан Цонев. Гласували